до председателя на Народното събрание е поискал разрешение за прекъсване на прякото излъчване на парламентарния контрол при евентуалното му удължаване след 14,00 ч. на 1 февруари 2013 г. – петък, във времето от 14,00 ч. и от 16,30 ч. Това се налага поради директното излъчване на мачовете от тенис турнира за купа „Дейвис”. Ако се наложи това прекъсване, БНТ ще излъчва парламентарния контрол по сателитния канал „БНТ Свят”. Подобна схема на парламентарен контрол по сателитния канал и репортажите на информационните емисии е прилагана и в други случаи досега. И в този случай, в духа на наложилата се практика, се умоляват народните представители с разбиране да уважим молбата на Националната телевизия.

за изменение и допълнение на приетите на първо гласуване: Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност, Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, Законопроект за Военното разузнаване и Законопроект за Националната служба за охрана. Срокът за продължаване да бъде максималният – четири седмици или 28 дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване времето за предложения от народни представители между първо и второ гласуване на посочените законопроекти.

комисия – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Заповядайте, господин Бойчев.

заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”, и Валентина Илиева – началник на отдел в дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”.

На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Евгения Харитонова, заместник-министър и Валентина Илиева, началник на отдел в дирекция; от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика“, Маргарита Томова, държавен експерт, и Виолета Ангелова, директор на дирекция „Технически правила и норми“; от Националното сдружение на общините в Република България – Благой Станчев, парламентарен секретар; от Агенция за устойчиво енергийно развитие – Красимир Найденов, директор на дирекция „Информация и анализи“; от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – Димитър Дуков, изпълнителен директор, и госпожа Ренета Борисова; от Високотехнологични енергийни системи – Валентина Узунова, председател, и Цветко Шоков, заместник-председател, както и представители на Черноморски регионален енергиен център, ЕВН, „Енерго-Про” ЕАД, ЧЕЗ, Български енергиен форум, Българска ветроенергийна асоциация, Българска петролна и газова асоциация и Българска стопанска камара. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Евгения Харитонова. законопроекта е транспонирането на разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Директивата въвежда мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия. Законопроектът е насочен към постигането на целите на страната в областта на енергийната ефективност, намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите. положения, произтичащи от Директивата са: разработване на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; въвеждане на сертификати за проектни за проектни енергийни характеристики; енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради; създаване на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите. Националният план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия ще включва националното определение и техническите показатели за такива сгради, периода на действие, националните цели за увеличаване броя им в зависимост от класификацията на видовете сгради, както и политиките и механизмите, в това число финансови, за насърчаване изграждането на такъв тип сгради. Проектните енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики въз основа на разработения и оценен за съответствие инвестиционен проект на сградата. сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради за техните енергийни характеристики ще се извършва за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 м2, като от 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 м2. Мерките за енергоспестяване, енергоспестяване, които се препоръчват при всяка реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда или на части от сграда в експлоатация, ще се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни високоефективни системи. При продажба или при отдаване под наем на сграда или на обособени обособени части от сграда продавачът/наемодателят предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата. Предвижданата система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики ще подлага на проверка всички издадени сертификати за енергийни характеристики характеристики през съответната година. При изпълнението на мерките от произтичащите от законопроекта дейности се очаква собствениците на сгради да постигнат икономии на разходите, които всяка следваща година ще се увеличават. Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по централния бюджет са предвидени средства за финансиране на общините по договори с гарантиран резултат за сгради – общинска собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности. В рамките на тригодишния период 2013-2015 2013-2015 г. по съответните закони за държавния бюджет общините ще получават целева субсидия за капиталови разходи до размера на приетите за периода разходни тавани, която е един източниците за финансиране и на мерките за енергийна ефективност. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури ще осигурят изпълнението на законопроекта в рамките на определените им бюджети за 2013 г. и за следващи години. Ще се потърсят възможности за финансиране на изпълнението му със средства по европейските програми и/или други източници. Очакваните резултати от изпълнението на законопроекта са: намаляване на разходите за доставка на горива и енергия; обследване и сертифициране на 10 985 броя сгради; повишаване жизнения стандарт на населението и покупателната му способност; създаване на нови работни места и осигуряване на трудова заетост на специалисти, ангажирани с обследване на сгради и промишлени системи, инспекция на водогрейни котли и климатични инсталации; намаляване разходите на държавния бюджет в средносрочен и дългосрочен план. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, „против” народен представител, без „въздържали Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Бойчев. Сега ще чуем доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Основните промени, предложени със законопроекта, са насочени към транспониране разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Директивата е насочена към мерки, определящи изисквания за публичния сектор – както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия. Основната насоченост на законопроекта е да допринесе съществено за постигането на целите на страната в областта на енергийната ефективност, намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите. Законопроектът предвижда да се разработи Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия. Планът ще включва националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, периода на действие, националните цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете сгради и политиките и механизмите, в това число финансови, за насърчаване изграждането на такъв тип сгради. Проектните енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът ще се издава от лицето, упражняващо строителен надзор Сертификат за енергийни характеристики на сгради ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 м2, от 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 м2. Предвидено е да се създаде система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите, като всички издадени сертификати за енергийни характеристики през съответната година ще се подлагат на проверка. Предвижда се при продажба или при отдаване под наем на сграда или на обособени части от сграда продавачът/наемодателят да предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата. Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост ще имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата, като оригиналът на сертификата се съхранява при управителя на етажната собственост. Въвеждат се регулирани професии по смисъла на Закона за професионалните квалификации „оценител по енергийна ефективност на сгради” и „оценител по енергийна ефективност на промишлени системи”. Признаване на правото за упражняване на регулираните професии ще се осъществява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие при условия и по ред, определени със съвместна наредба, издадена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по централния бюджет са предвидени средства за финансиране на общините по договори с гарантиран резултат за сгради – общинска собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности. В рамките на тригодишния период 2013-2015 г. по съответните закони за държавния бюджет общините ще получават целева субсидия за капиталови разходи до размера на приетите за периода разходни тавани, която е един от източниците за финансиране и на мерките за енергийна ефективност. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури ще осигурят изпълнението на законопроекта в рамките на определените им бюджети за 2013 г. и за следващи години. Ще се потърсят възможности за финансиране изпълнението на закона със средства по европейските програми и/или други източници. В становището, представено от Националното сдружение на общините в Република България, бе изразена принципна подкрепа за законопроекта, като същевременно бе обърнато внимание, че общините са натоварени с много задължения по този закон, а същевременно финансовият ресурс за изпълнение на мерките е недостатъчен. Представителите на общините възразиха срещу предложените изисквания сделките с имоти да се извършват след представен сертификат за енергийните характеристики на сградата, което според тях може да доведе до практическо блокиране на предоставянето под наем и извършване на разпоредителни сделки с общински имоти. Възражения бяха направени и по отношение на предвидените промени в Закона за местните данъци и такси, с които се въвеждат допълнителни данъчни облекчения при данъка върху недвижимите имоти. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от приемане на законопроекта, като същевременно подкрепиха и направените бележки и предложения, изразени в становището на Националното Националното сдружение на общините в Република България. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно с 12 гласа без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря, господин Дедев. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Госпожо Грозданова, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Считам, че Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност № 202 01 82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2011 г.

В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Иво Маринов – заместник-министър, и Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”. Основната задача на предложените промени в Закона за енергийната ефективност е съществено да бъде подпомогнато постигането на целите на страната в областта на енергийната ефективност, намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност се предлага транспонирането на разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. С документа се въвеждат мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия. С директивата се поставят нови, по-високи цели за енергийна ефективност в сградите и практически се въвежда повсеместно изискване за такива сгради, които имат близко до нулево потребление на енергия. Сред основните промени, предложени със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийна ефективност, са следните: - разработване на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия... Финансови средства за изпълнение изискванията,

общинска собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности съгласно чл. 9 от Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури се очаква да осигурят изпълнението на изискванията на закона в рамките на определените им бюджети за 2013 г. и за следващи години. Въз основа на предложените текстове Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите ще бъдат успешно транспонирани в българското законодателство и на и на свой ред ще допринесат за постигане целите на страната в областта на енергийната политика. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.” Благодаря.

Уважаеми колеги, ще Ви представя: „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: господин Николай Налбантов директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”, и госпожа Валентина Илиева – началник на отдел в същата дирекция. Законопроектът беше представен от господин Николай Налбантов. Предложените изменения и допълнения на Закона за енергийната ефективност са във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Директивата поставя нови, по-високи цели за енергийна ефективност в сградите. Тя е насочена към мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия. Новите положения, произтичащи от Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите, които се въвеждат със законопроекта, са: Първо, изготвяне на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия. Планът ще включва националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, периода на действие, националните цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия, в зависимост от класификацията на видовете сгради, и политиките и механизмите, в това число финансови, за насърчаване изграждането на такъв тип сгради. Второ, издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики. Проектните енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът ще се издава от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, въз основа на разработения и оценен за съответствие инвестиционен проект на сградата. Трето, извършване на енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради. Сертификат за енергийни характеристики на сгради ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м, като от 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 кв. м. Четвърто, въвеждане на регулирани професии по смисъла на Закона за професионалните квалификации „оценител по енергийна ефективност на сгради” и „оценител по енергийна ефективност на промишлени системи”. Признаване на правото за упражняване на регулираните професии ще се осъществява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие при условия и по ред, определени със съвместна наредба, издадена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.Пето, въвеждане на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите. Със законопроекта са предвидени и изменения в Закона за местните данъци и такси с цел синхронизиране на терминологията в двата закона. При изпълнението на мерките от произтичащите от законопроекта дейности се очаква собствениците на сгради сгради да постигнат спестявания (икономии на разходите), които всяка следваща година ще се увеличават. В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по централния бюджет са предвидени средства за финансиране на общините по договори с гарантиран резултат за сгради – общинска собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности съгласно чл. 9 от Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. В рамките на тригодишния период 2013–2015 г. по съответните закони за държавния бюджет общините ще получават целева субсидия за капиталови разходи до размера на приетите за периода разходни тавани, която е един от източниците за финансиране и на мерките за енергийна ефективност. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури ще осигуряват изпълнението на проектозакона в рамките на определените им бюджети за 2013 г. и и за следващи години. Ще се потърсят възможности за финансиране изпълнението на законопроекта със средства по европейските програми и/или други източници. Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност няма да окаже въздействие върху първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и подчинените им структури, тъй като мерките могат да се осъществяват в по- продължителен период, което не налага осигуряването на значителен по размер бюджетен ресурс. Очакваните резултати от изпълнението на законопроекта са намаляване на разходите за доставка на горива и енергии; обследване и сертифициране на 10 985 броя сгради; повишаване нажизнения стандарт на населението и покупателната му способност; създаване на нови работни места и осигуряване на трудова заетост на специалисти, ангажирани с обследване на сгради и промишлени системи, инспекции на водогрейни котли и климатични инсталации, намаляване разходите на държавния бюджет в средносрочени дългосрочен план. След представяне на законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 13 народни представители, „въздържали се”– 3 народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет

предчувствието, че господин Червенкондев ще вземе отношение, както и ред други колеги, които се занимават с енергетика, защото Законът за енергийната ефективност е един от основните закони. На този закон като че ли не се гледа като на онзи инструмент, който може да подпомогне Народното събрание и Министерския съвет при вземането на сериозни решения относно развитието на енергетиката в България. България. Разглеждайки и прилагайки Закона за енергийната ефективност и разбирайки параграфите в този закон, ние щяхме да имаме съвсем друг подход и към референдума, и към всички онези мощности, които България трябва да построи и да реновира. От тази гледна точка Законът за енергийната ефективност, приет от предишните народни събрания, дава възможност на всеки един от нас, включително на институции и предприятия, да направят така, че България да не изразходва излишни средства за построяване на излишни мощности. Разглеждайки стария

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, който днес ни се предлага, е една частица от всичко онова, което трябва да разглеждаме обстойно. В този закон днес ние освен да транспонираме новата директива, не правим нищо друго. Имам чувството, че това транспониране като че ли в стремежа си да угодим и напишем точно онова, което е написано в директивата, изпускаме онези подробности и характеристики, с които би трябвало да се съобразим при енергетиката на България. Затова, колеги, ще се опитам накратко да наблегна на онези места, където смятам, че има пропуск в предложения предложения ни Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, за да може между първо и второ четене да направим всичко възможно с предложения от народни представители или с други инструменти да транспонираме новата директива, така че да бъде приемливо за всички ни.

Първо, подобряване на енергийните характеристики на сгради при отчитане на външните климатични и местни условия и съотношението „разходи-ефективност”. Второ, въвеждане на обща методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики на сгради, обърнете внимание – тук вече се включват обособени части от сгради. Трето, прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на съществуващите сгради и обособените части от тях или сгради и компоненти, подлежащи на основен ремонт, техническите сградни инсталации, без оглед на това кога са монтирани, подменени или модернизирани. Четвърто, изготвяне и приемане на национален план за увеличаване на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия – нова терминология.

Това е определено в Приложение № 1 от директивата като необходимото количество енергия за задоволяване на енергийните потребности на сградата и нейните обитатели с близка до нулевата или с много ниска стойност, следва да бъде произведена в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени на място или в близост. За да се осъществи тази основна цел в сгради с близко до нулево потребление на енергия, директивата предвижда задължение за държавите членки за осигуряването на подходящи инструменти за финансиране и други инструменти, които да способстват за подобряването на енергийните характеристики на сградите, и за прехода на тези сгради към сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия в националната схема за подпомагане.

не зная коя дума да използвам – може би „осакатява” е най-подходяща в момента в сега действащия Закон за енергийната ефективност чрез заличаване на основни разпоредби в закона, въведени в изпълнение на Директива 2006/32 на Европейската общност за енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставяне на енергийни услуги. Като пример в тази посока може да се посочи разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от сега действащия Закон за енергийната ефективност, съгласно която при изпълнението на поставените им цели, търговците с енергия могат да осигуряват предлагането на енергийни услуги на своите клиенти на конкурентни цени или да правят вноска във фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или в други съществуващи, или или ново създадени фондове за енергийна ефективност. Обърнете внимание, съгласно предложения Закон за изменение и допълнение за енергийната ефективност, в редакцията на чл. 10, ал. 2: „На търговците с енергия е предоставена възможност за изпълнение на индивидуалните цели и индивидуалните междинни и индикативни цели за енергийни спестявания чрез осигуряване предлагането на енергийни услуги на техните клиенти на конкурентни цени или чрез вноски във фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или в други специализирани фондове, програми, мерки, схеми, механизми, с които да финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайни потребители на енергия, включително да сключват споразумения с бенефициенти.” Уважаеми колеги, единственото, до което ще доведе тази разпоредба, е създаването на предпоставки за увеличаване на нормативно признатия разход – разходи, произтичащи от задължения, свързани с изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, въведен със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, който е участващ в ценообразуваща компонента в цената на електрическата енергия за крайните потребители, но не води до повишаване на енергийната ефективност. Това е така, тъй като в частта относно контрола от енергийната ефективност – чл. 63, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност предвижда какво включва контролът по отношение на лицата, извършващи обследване на енергийната ефективност на енергийната ефективност и сертифицирането на сгради на лица, извършващи обследване на енергийната ефективност на промишлени системи. Няма нищо предвидено в частта относно обхвата на контрола по отношение на търговците с енергия при изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийните спестявания. Друг пример: за да не можем да приемем така предложения ни Законопроект зана енергийна ефективност, са новите изисквания по отношение на лицата, извършващи обследване за енергийната ефективност и сертифициране на сгради и обследване на енергийната ефективност на промишлени системи. Без да има изрично изискване от Директива 2010/31 на Европейския съюз със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност по отношение на лицата, извършващи обследванещи на енергийната ефективност и сертифициране на сгради и обследващи енергийната ефективност на промишлени системи, са поставени изисквания да имат валидна застраховка за времето за своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността в размер на минималната застрахователна сума от 100 хил. лв. Уважаеми колеги, въвеждането на това изискване може да бъде разгледано от два аспекта. Първо, съсипване на една голяма част от фирмите, извършващи обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради поради невъзможност за осигуряване на застраховката. Второ, създаване на предпоставки за нов разцвет на застрахователния бизнес чрез набирането на застрахователни премии за застраховки с неясен покрит риск, които никога няма да бъдат предявени.

а именно отделянето в дейността по първоначално обследване на енергийната ефективност на сгради от дейности по изпълнение на предписаните с доклада от обследването на енергийна ефективност енергоспестяващи енергии и гарантиране на предписания с доклада от обследването резултат, достигане до определени нива на енергийни спестявания. В резултат на това възстановяване на първоначално вложената от изпълнителя инвестиция, на практика ЕSCО моделът остава неприложим и това ще доведе до тотален отлив от тези дейности. До този момент ЕSCО моделът, като една от типичните форми на успешно публично частно партньорство и съответно на финансов инструмент за насърчаване изпълнението на дейности и мерки, спомогна голяма част от сградите – държавна и общинска собственост, да бъдат санирани и да достигнат определени нива на спестяване на енергия. В случай че предложените със законопроекта изменения в частта относно ЕSCО договорите бъдат приети, ще се достигне до съсипването на един успешно работещ модел от 2004 г. досега. законопроекта липсва и уредба относно сертифициране за енергийни характеристики на обособени части от сгради, както и относно въвеждането на системи за независим контрол на сертификатите и за енергийните характеристики на сградите, и докладите от инспекциите на отоплителните и климатичните инсталации в сградите. Уважаеми колеги, може още да се продължи, но всичко, което изложих досега в това становище, аргументирано налага извода, че докато законопроектът не бъде основно преработен между първо и второ четене, Ви предлагам да не приемаме закона и на първо четене. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Считам, че пред нас е добър закон, който поставя поредна крачка и важни въпроси в сферата на енергийната ефективност за страната. Както чухте и от докладите, в закона се предвижда изготвянето на национален план за увеличаване на броя на сградите, близки до нулево потребление на енергия. Той ще включва националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, периода на действие, националните цели за увеличаване броя на тези сгради в зависимост от класификацията на видовете сгради, политиките и механизмите, в това число финансови, за насърчаването на изграждането на такъв тип сгради. Друг важен момент е енергийното сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради. Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите в България ще се удостоверява с документ с единно наименование, а именно сертификат за енергийни характеристики, който ще е проектен за новостроящи се сгради. Сертификатът за енергийни характеристики ще се издава и за всички сгради за обществено обслужване с разгърната площ над 500 кв. метра, като от 9 юли 2015 г. посоченият праг ще бъде намален на сгради с над 250 кв. метра. Предвижда се въвеждането на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите, като всички сертификати за енергийни характеристики, издадени през съответната година, ще бъдат подлагани на проверка от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за достоверността на входящите данни на сградите и данните, посочени в сертификата на резултатите и направените проверки. С цел гарантиране на качество и достоверно обследване и сертифициране на енергийната ефективност на сгради се предвижда същите да се извършват от консултанти по енергийна ефективност, вписани в публичен регистър в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Класификацията на консултантите по енергийна ефективност се разделя на две нива: едни за обследване на сгради и други – за обследване на промишлени системи, като удостоверенията за вписване в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще се подновяват на всеки три години след проведен положителен положителен изпит. Не на последно място, промените в този закон ще доведат до намаляване на разходите за доставка на енергия и горива. Ще бъдат обследвани около единадесет хиляди броя сгради. Всичко това ще повиши жизнения стандарт на населението. Ще бъдат създадени нови работни места и осигуряване на трудова заетост на съответните специалисти и в един по-дългосрочен план това ще доведе до намаляване на разходите на държавния бюджет. Затова считам, колеги, че това е един качествен законопроект, който заслужава да бъде подкрепен.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, още преди 10 ноември, по времето на епохата на комунизма, едно от обвиненията и пропагандните клишета за тогавашната икономика беше нейната ниска ефективност пъти по-ниска от тази в другите страни. Казвам „пропагандни клишета”, защото това пропагандно клише продължи да се развива и в годините на демокрацията.

Истината е, че досега няма критерии, няма научно обосновани тези и научни спецификации, според които да бъде измерена точно енергоемкостта на една икономика и нейната ефективност. Това, което правим сега, е отново пропагандно клише, особено с фразата – то просто няма място и е наистина несъстоятелно – за сгради, както го наричате в закона – „енергоемкост и енергоефективност близка до нулевата”. Такова нещо не може да съществува. То нито е научно, нито е обосновано от някакви критерии, така че в тази връзка законът е абсолютно несъстоятелен. Целите на закона са няколко и повечето от тях са негативни. Една от целите му е да се създаде нов механизъм, който да обслужва определени интереси, корпоративни интереси за разпределяне на едни пари, които идват по европейска линия и ние трябва да отделим, и те да бъдат насочени към определени фирми. Това е отново лобистки закон, ако го погледнем в тази връзка и в този смисъл. Пропагандното значение на закона има и друг смисъл, друга насока хайде да намаляваме енергоемкостта и да направим икономиката по-ефективна и сградите по-ефективни, че да намалим производството на електроенергия.

Там, където има директива, винаги съм гледал с подозрение. Там винаги съм считал, че трябва да се погледне внимателно на това, което е спуснато от Брюксел. В този смисъл отново имам своите подозрения за смисъла и добрите намерения на закона. Законопроектът за енергийната ефективност има недотам добри намерения. Той не е добър и няма да го подкрепя. Реплики? Няма. Други желаещи за изказвания? Няма.

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност № 202 01 82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2011 г.

Предложението е прието.

първо, искам да направя процедурно предложение за допуск в залата на господин Тенчо Тенев – заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, и госпожа Михаела Мавродиева – главен юрисконсулт на същата агенция. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме процедурното предложение.

на 18 декември 2012 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 9 януари 2013 г., на което обсъди Законопроект за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2012 г. Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров, който изтъкна, че при изготвянето на закона са взели участие представители на всички заинтересовани неправителствени организации. Проведени са три поредни обсъждания и всички представени от тях и непротиворечащи на европейското законодателство предложения са били съгласувани и отразени. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Пенко Атанасов, Спас Панчев, Венцислав Върбанов, Христина Янчева и Десислава Танева, както и представители на неправителствените организации. Основните акценти могат да бъдат обобщени както следва: Широко дискутиран беше въпросът с изискването лицата, които боравят с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба да притежават сертификат, който се издава и съответно подновява периодично, след преминато обучение и положен писмен тест. В законопроекта се предлага това изискване да важи и за завършилите висше образование в областта на аграрните науки, които първоначално служебно ще получават сертификата, но за неговото подновяване ще следва също да полагат писмен тест. Болшинството от изказалите се считаха, че подобно изискване е необосновано, представлява подценяване на качеството на висшето образование и от неговия обхват следва да бъдат изключени лицата с висше образование в областта на аграрните науки. Другият аспект на това изискване, който беше коментиран, е, че земеделските производители, които нямат сключен трудов договор с лица, придобили квалификация и получили съответния сертификат, следва сами да преминат обучение и да бъдат сертифицирани за работа с растителнозащитни продукти, а това би затруднило сериозно тяхната работа. Беше дискутиран въпросът с възможността Българска агенция по безопасност на храните да делегира част от проверките на растенията и растителните продукти, включително лабораторните анализи, свързани с тях, на други юридически лица, като бяха изказани съмнения, че това ще отвори възможност за навлизането на частни интереси при осъществяването на официалния контрол, който следва да бъде прерогатив на държавата. Друг коментиран въпрос касаеше режима за осъществяване на паралелна търговия на растителнозащитни продукти, който според част от изказванията е твърде рестриктивен, предвид факта, че това е законово регламентирана европейска практика за въвеждане на разрешени продукти. Така разписан режимът създава монополно положение на големите компании. В тази връзка от Асоциация „Растителнозащитна индустрия в България” обясниха, че предвиденият механизъм по никакъв начин не цели да затрудни паралелния внос на растителнозащитни продукти, а само гарантира осъществяването на строг и ефективен контрол върху една дейност, която крие риск за здравето на хората и на околната среда. Според тях преопаковането на продуктите би могло да доведе до нарушаване на правилата за тяхното опаковане, да наруши установените изисквания за естеството на опаковката и до промяна в характеристиките и съдържанието на продукта. Освен това, когато преопаковането става без знанието на производителя, той не би могъл да гарантира качеството и безопасността при работа с растителнозащитни продукти. Също така беше коментиран въведеният рестриктивен режим за въздушно пръскане на културите. Голяма част от изказалите се народни представители изтъкнаха, че в България въздушното пръскане е разпространена практика, върху която се осъществява строг контрол и следва да бъде обмислено облекчаване на условията за неговото разрешаване. От Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията потвърдиха, че контролът, който държавата осъществява върху операторите в бранша е на изключително високо ниво и това следва да се има предвид при вземането на решение по този въпрос. От името на самите оператори в бранша също призоваха за облекчаване на режима и за по-равнопоставено третиране на въздушното и наземното пръскане. От Национална асоциация на зърнопроизводителите отбелязаха, че подкрепят законопроекта като цяло и че единственото им опасение е по отношение на този твърде рестриктивен режим. Според тях следва да бъдат коригирани сроковете за подаване на документи за получаване на разрешение за въздушно пръскане, както и да се прецизират самите документи, които се изискват. В заключение изразиха удовлетворението си, че има готовност за диалог по този въпрос. От Министерството на земеделието и храните поясниха, че при одобряването на тези текстове не са отразени единствено онези предложенията, които са постъпили след края на срока за съгласуване. По тях обаче са били проведени допълнителни разговори с представителите на неправителствения сектор, на които е било постигнато съгласие. От името на народните представители, председателят на комисията също потвърди, че са проведени такива разговори и че между първо и второ четене на законопроекта ще бъде потърсен консенсус и предложенията, които не противоречат на изискванията на европейското законодателство, ще бъдат отразени. От Българска асоциация за растителна защита заявиха, че са взели участие в разработването на закона и повечето техни предложения са отразени в проекта, като отбелязаха, че имат отделни предложения, които ще представят и считат, че следва допълнително да бъдат обсъдени в рамката на процедурата по приемане на закона. В заключение председателят на комисията заяви, че ще бъде поискан удължен срок за предложения между първо и второ четене на законопроекта, всички становища на представителите на неправителствения сектор, които постъпят ще бъдат предоставени на вниманието на народните представители и изрази готовност да бъде намерен компромис по спорните текстове. В заключение и след проведената дискусия Комисията по земеделието и горите с 12 гласа „за”, 7 гласа „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на растенията, № 202 01 85, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2012 г.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви представя резюме на: „ДОКЛАД на Комисията по околната среда и водите относно първо гласуване на Законопроект за защита на растенията, № 002-01-85, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2012 г. На свое извънредно заседание, проведено на 16 януари 2013 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за защита на растенията, № 002-01-85, внесен от Министерския съвет и разпределен на водеща комисия – Комисията по земеделието и горите. От Министерството на земеделието и храните на заседанието присъстваха: господин Тенчо Тенев – заместник-изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните, госпожа Нели Манчева – директор на дирекция

главен юрисконсулт в дирекция „Правна”, и господин Тодор Тодоров – юрист в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в МЗХ, а от Министерството на околната среда и водите – госпожа Валентина Василева, главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” и госпожа Цветанка Димчева, главен експерт в дирекция „Превантивна дейност”. От името на вносителите законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от господин Тенев – заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Основен мотив за предлагането на новия законопроект е това, че действащият Закон за защита на растенията, приет през 1997 г., към настоящия момент не отговаря на новите реалности, в които се намират страната, икономиката и в частност растителната защита, а именно: през 2005 г. е ратифициран новият ревизиран текст на Международната конвенция за растителна защита ратифицирана със закон от Народното събрание на 31 март 2005 г., с който се предписаха нови допълнителни фитосанитарни мерки срещу разпространението на вредители по растенията и растителните продукти; след 2007 г. България е член на Европейския съюз, в който растениевъдството заема особено важно място, като един от основните способи за защита на растенията и растителните продукти и подобряване на селскостопанското производство е употребата на продукти за растителна защита; през 2009 г. са приети Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди и в качеството си на държава членка България следва да определи национални разпоредби за разрешаване на продуктите за растителна защита и национални защитни мерки за намаляване на рисковете от тяхната употребата; от началото на 2011 г. в контекста на новата политика на Европейския съюз по безопасност на храните в България беше учреден единен национален орган по безопасност на храните

по време на дебата от Комисията участваха народните представители Искра Михайлова и Джевдет Чакъров, който подкрепи законопроекта, а Искра Михайлова обърна внимание, че по отношение опазването на околната среда, в законопроекта има стриктни мерки при въздушната употреба на препарати и почти липсват такива при наземно третиране, като няма гаранции за опазване на места с пчелини или с производство на биопродукти. На въпроса се получи отговор от Българската агенция по безопасност на храните. След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на растенията, № 002-01-85, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2013 г.”

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2012 г. На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди горецитирания законопроект. Законопроектът определя целите на закона, обществените отношения, които урежда, и мерките, които се въвеждат на национално ниво в изпълнение и прилагане на Международната конвенция за растителна защита и актовете на Европейския съюз в областта на растителната защита. Изчерпателно са посочени дейностите, които осъществява Българската агенция по безопасност на храните в качеството си на компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към растителната защита. Конкретно са определени правомощията на контролните органи при упражняването на последващия контрол за спазване на установените законопроекта изисквания и видовете публични регистри, които агенцията води в качеството си на разрешаващ и регистриращ орган по смисъла на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Нов момент е прехвърлянето на част от правомощията по наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на частни лица консултанти. Дадена е възможност под контрола на Българската агенция по безопасност на храните земеделските производители да наблюдават и да извеждат борбата срещу вредителите по земеделските култури, като ползват услугите на тези консултанти. Определя се редът, по който растенията и растителните продукти се движат на територията на Европейския съюз, съответно се внасят, произвеждат, отглеждат, съхраняват и търгуват на територията на България. Като изключение от общите правила се установява разрешителен режим за движение на забранени карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти, само когато те са предназначени за извършване на научни изследвания и селекция. Дава се възможност на официалния орган в България – Българската агенция по безопасност на храните, да делегира под свое ръководство и контрол и при липса на конфликт на интереси изпълнението на част от функциите си по фитосанитарен контрол на други юридически лица. Въвеждат се редица защитни разпоредби, целящи ограничаване на употребата на продуктите за растителна защита в изпълнение на изискванията на Директива осигуряване на консултантски услуги в областта на интегрираното управление на вредителите от квалифицирани лица; забрана за въздушно прилагане на пестициди, като се въвеждат специални изисквания за издаване на разрешения в извънредни ситуации, възникнали в растителната защита; лицата, които извършват специализирани растителнозащитни дейности, се регистрират в публичните регистри на Българската агенция по безопасност на храните; лицата, които работят с пестициди, от една страна, трябва да бъдат обучени по програми, утвърдени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, а от друга – да са получили сертификат от същата; ограничава се кръгът на лицата, които могат да употребяват продукти от професионална категория на употреба. За предотвратяване на административни нарушения по закона и предотвратяване и отстраняване на вредни последици от тях се въвежда институтът на принудителните административни мерки при установени нарушения от страна на контролните органи на Българската агенция по безопасност на разписани непосредствено след членовете, които уреждат съответните правила. Административнонаказателните разпоредби са структурирани, като съставите на нарушенията са формулирани по-конкретно, размерът на санкциите е предвиден съобразно тежестта на всяко нарушение, границата между минималните и максимални санкции е разширена. Предвид специфичната материя, която се урежда със законопроекта, в Допълнителните разпоредби се дават определения на използваните думи и термини, за да се гарантира в максимална степен точното и еднакво прилагане на закона. В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени изменения на други закони, свързани с дейностите по законопроекта. Регламентиран е редът за довършване на започнали, но недовършени по досегашния закон производства. Предвидена е валидността на подзаконовите актове и документите, издадени на основание на досега действащия закон, и са заложени преходни периоди за влизане в сила на някои разпоредби. Законопроектът осигурява по-добри възможности за опазване на земеделските култури, което ще подобри качеството и безопасността на растителната продукция, а също и процесът на разрешаване на продуктите за растителна защита, като същевременно се ограничи до възможния до възможния минимум тяхната употреба с оглед защитата на здравето на хората, животните и околната среда. След проведената дискусия и обсъждане, с 11 гласа „за”, без „против” и 5 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2012 г.”

заседанието, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за защита на растенията, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Българска агенция по безопасност на храните Добринка Павлова – началник на отдел, и Михаела Мавродиева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна”. Настоящият законопроект предлага приемането на разпоредби, свързани с общите принципи на интегрирано управление на вредителите; изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители, които са нови за страната или са ограничено разпространени в нея, детайлни правила за упражняване на първоначалния и последващия контрол върху регулираните дейности в областта на защитата на растенията и пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове. Проектът на закон е насочен към решаване на редица проблеми, свързани с подновяване разрешаването и първоначалното разрешаване на продуктите за растителна защита съгласно действащите европейски актове; обмена на информация между България, Европейската комисия и другите държави членки чрез системата за за бързо оповестяване за установени огнища от карантинни вредители в страната, задържани такива пратки от внос или пратки с установена зараза при движението им между държавите членки; установяване на изискванията към употребата на продуктите за растителна защита при първичното производство на растения и растителни продукти, предназначени за консумация, като мерки, осигуряващи безопасността на храните; прилагане на мерки за борба при масови появи на болести и неприятели по растенията, свързани с нанасянето на значителни стопански загуби. В законопроекта ясно и точно са определени неговите цели, обществените отношения, които урежда, и мерките, които се въвеждат на национално ниво в изпълнение и прилагане на Международната конвенция за растителна защита и актовете на Европейския в областта на растителната защита. Посочени са дейностите, които осъществява Българската агенция по безопасност на храните в качеството си на компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в Република България по смисъла на законодателството на С Проекта на закон се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността, като законопроектът отразява и натрупания досегашен опит по прилагането й в България. Въвеждат се и мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009, който отменя Директива 91/414/ЕИО на Съвета, въведена със сега действащия закон. Съществена промяна в сравнение с него е въвеждането на редица защитни разпоредби, целящи ограничаване на употребата на продуктите за растителна защита в изпълнение на изискванията на Директива 2009/128/ЕО. Въвеждат се също изискванията на Регламент (ЕО) 2003/2003 относно торовете по отношение на режима на обозначаване на „ЕО ТОР”. По отношение на административно-наказателните разпоредби, съставите на нарушенията са формулирани по-конкретно от тези в досега действащия закон, размерът на санкциите е предвиден съобразно тежестта на всяко нарушение, границата между минималните и максимални санкции е разширена и са въведени задължителните санкции при нарушения на регламенти (ЕО) № 1107/2009 и № 2003/2003. Преходните и заключителните разпоредби са предвидени изменения на други закони, свързани с дейностите по законопроекта. Измененията в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и в Закона за водите въвеждат разпоредбите на Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 11 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се” на Народното събрание

Преминаваме към гласуване на Законопроект за защита на растенията, № 202-01-85, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2012 г.

Уважаеми колеги, тъй като така говорихме и в комисията, когато приемахме доклада, и с колегите от опозицията, правя процедура за удължаване с три седмици на срока за предложения между първо и второ четене на току-що приетия закон.

С още три седмици.

Продължаваме с Парламентарен контрол в 11,00 ч.